Продължаваме работа, колеги. Моля, заемете местата си.

декември 2020 г. Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 16 декември 2020 г., на което обсъди цитирания законопроект.

Законопроектът и мотивите към него бяха представени от госпожа Василева, която отбеляза, че промените целят премахване на двойната регистрация на пчелините, които по реда на Закона за пчеларството се регистрират в кметствата, а по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност – в областните дирекции по безопасност на храните. В тази връзка, със Законопроекта се предлага да отпадне режимът на регистрация на пчелините и пчелните семейства от кметовете на населените места. Предвидено е пчелните семейства да се настаняват в пчелини, регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, като остава изискването за наличие на ограда и табелка с регистрационния номер на пчелина. Когато постоянните пчелини са разположени в урегулирани поземлени имоти, оградата следва да осигурява безопасност на обекта и да препятства свободния достъп на хора и животни, а когато са разположени в горски територии, ограждението не следва да представлява строителство по смисъла на Закона за устройство на територията. Изключение от изискванията за ограждение и табелки е направено за пчелини, намиращи се в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Прецизирани са текстовете, свързани с данните в регистъра на пчелните семейства на подвижно пчеларство, който се води в кметствата. Дадена е легална дефиниция на понятието „временен пчелин“. От Националния браншови пчеларски съюз категорично заявиха, че не подкрепят предложените промени, че настояват Законопроектът да бъде оттеглен и да бъде формирана междуведомствена работна група, която да подготви проект на изцяло нов закон. След проведената дискусия Комисията по земеделието и храните с 9 гласа „за“, без „против“ и 9 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пчеларството, № 002-01-71, внесен от Министерския съвет

Колеги, имате думата за изказвания. Откривам разискванията.

Законът за пчеларството е един от малкото закони, които търпят най-малко промени във всяко едно Народно събрание, поради факта че има толкова много натрупани проблеми и вероятността те да бъдат разплетени чрез промяна вече е минимална. Затова от много време се говори, че трябва да има съвсем нов Закон за пчеларството, който да регулира обществените отношения по начин, който да даде възможност отрасълът да се развива и да бъде защитен. Това, което в момента ни се предлага, е промяна на Закона, като амбицията на вносителите е чрез предлаганите промени да се намали административната тежест при регистрацията на пчелните семейства, на пчелните стопанства. Тази теза е изключително спорна, защото премахването на воденето на регистър от кметствата не означава, че се намалява административната тежест. Това, че кметът няма да знае колко пчелни семейства ще има в съответното населено място, обаче създава изключително много проблеми. Това, което се предлага в Закона, е регистрацията да бъде за всички пчелари по чл. 137 от Закона за пчеларството. Изискванията за тези, които се занимават и са регистрирани земеделски производители, са тежки с изисквания за това пчелинът да бъде регистриран в урегулиран терен, да има ветеринарен доктор, да има съответно договори и така нататък. А за личните стопанства кметът е ангажиран с това да събере достатъчно информация и съответно да бъде проводник на възможността тези пчелини да бъдат регистрирани в Областната дирекция по безопасност на храните. Когато се прави такава стъпка, трябва да се калкулират абсолютно всички възможности да се допуснат грешки по отношение на един сериозен проблем в пчеларството, а именно това е оповестяването на информация относно пръсканията. Кметът досега беше ангажиран с тази задача и всички пчелари на съответната територия, за която той имаше информация, бяха уведомявани. От Министерството на земеделието, храните и горите обясниха, че ще има електронна платформа, от която автоматично всеки един регистриран в нея ще получава информация за това кога са пръсканията и какви мерки трябва да вземе. Тази електронна платформа, която се опитах да разбера точно как ще работи, се оказа обаче изключително ненадеждна, защото от 13 хиляди регистрирани към момента пчелари, пчелни семейства, а също така и стопанства, досега са се регистрирали само 200. Тоест 200 от тях ще имат информация какво предстои, другите 12 800, които не са регистрирани, защото изискванията са значителни, а освен това се изисква и значителна финансова подкрепа, за да се осъществи тази регистрация, ще бъдат в пълно неведение. Тоест ние не решаваме този въпрос по начин, по който да създадем предпоставки наистина до минимум да се намали смъртността на пчелите заради неправомерни пръскания. Второ, предлага се нов ред за регистриране на развъдни асоциации. Досегашният ред е разписан в Закона за животновъдството, където има изисквания и те са свързани с определена документация, с определена експертиза за хората, които участват, с определена програма, която трябва да бъде одобрена. Това, което се предлага в момента, е министърът на земеделието да одобри развъдни асоциации, без да има тези изисквания, на които другите развъдни асоциации трябва да се подчинят. Имайте предвид обаче, че за развъдните асоциации има един огромен финансов ресурс, който се изплаща от Държавен фонд „Земеделие“ за тяхната дейност. Намаляване на изискванията за това каква дейност се води, съответно води до претенции, че в края на краищата ние можем да имаме много развъдни асоциации, но нито една от тях да не отговаря на условията, които по-нататък трябва да има към тях. Разписано е, че ще има временни пчелини. Има Има определение в Допълнителните разпоредби, но няма ред, по който да се осъществява контролът върху тях, което също създава проблеми, защото всеки във всеки един момент може да каже, че има временен пчелин, който е преносим. За да не Ви отегчавам с детайлите от Законопроекта, който е изключително семпъл, трябва да Ви кажа, че този законопроект щеше да постигне своите цели, ако беше се насочил към няколко основни въпроса, които чакат своето решение. Първо, представителство на браншовите организации. Много е интересно, че по този законопроект няма постъпило нито едно становище на браншова организация в положителна посока. Има само едно, което не приема промените в Закона.

тук няма никакви критерии кой е национално представен в този сектор, за да може браншът като цяло да взема адекватни решения. Има Консултативен съвет по пчеларство, но той пак не е разписан в Закона. Другият основен проблем е това, което се случва ежегодно в страната, а това е смъртността при пчелите в резултат от отравяне. Два закона се бият – Законът за защита на растенията и Законът за пчеларството. И когато има един буфер, в който никой не носи отговорност, а държавата не санкционира тези, които са причинители на отравянията при пчелите, резултатът е един и същ. Най-вече искам да апелирам към разбирането, че ако този законопроект се приеме във вида, в който е, от 13 хиляди пчелари в страната, които към този момент са регистрирани, повярвайте ми – ще останат не повече от 1000, които ще бъдат тези, които имат възможности, които имат над 150 пчелни семейства. Другите няма да имат възможност нито да се регистрират, нито да участват и да имат възможност да бъдат защитени при условията, в които работят. Затова и в Комисията ние не подкрепихме Законопроекта. Все пак, ако в залата бъде приет този законопроект, молбата ми е той наистина да се обърне към въпросите, които търпят и изискват изключително голямо внимание, за да се минимизират грешките, които на този етап са в резултат и на действието на Закона, а също така и от гледна точка на контрола, който не е ефективен и това води до сериозни загуби за сектора. Благодаря. Благодаря, госпожо Бъчварова. Реплики? Изказвания? И двамата ли? Добре, заповядайте. Господин Богданов след това.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Изправени сме пред поредната редакция на Закона за пчеларството. След замяната на Закона за лицата и семействата през 2001 г. със Закона за юридическите лица с нестопанска цел се създава опит за постоянна работа и усъвършенстване върху проблемите в дейността на пчеларите в пчеларските организации. С приетия през 2003 г. Закон за пчеларството е осъществена мечта на поколения български пчелари, но той създава и непреодолима пречка в организирането на българското пчеларство, поради факта че, ще Ви кажа основния недостатък – и досега не е разработена и приета наредба или друг подзаконов акт за прилагането на този закон; и досега не е упражнено задължението съгласно чл. 5 на министъра на земеделието, храните и горите да извършва цялостното управление на сектора с помощта на и до днес не са вменени права и задължения на пчеларските организации, създадени след 2001 г. по Закона за юридическите лица, които да кореспондират с променящата се законова и икономическа ситуация в сектор „Пчеларство“. В този смисъл предложените промени в Законопроекта за изменение на Закона за пчеларството са поредна имитация на дейност от страна на Министерството на земеделието, храните и горите, която може да се аргументира с облекчаване на административната тежест спрямо пчеларите. Но, от друга страна, не се решават основополагащи структурни проблеми в бранша. Точно това непрекъснато отлагане на проблемни за сектора теми за решаване, които посочих в началото, създават и ще продължават да създават неопределеност, чувство на организационна нестабилност и дори хаос между пчеларите, и като следствие – загуба на интерес към практикуване на този важен за селското стопанство и още повече за стабилността на страната и биоразнообразието сектор от животновъдството с изключителен, значителен, експортен потенциал. Според последния доклад на Европейската комисия от месец октомври миналата година през 2019 г. броят на пчеларите у нас е паднал с почти една трета, а според разчетите на Националния пчеларски съюз спадът е още по-голям. Има и много други последствия в икономически, правен, морален аспект. Това споделят пчеларите и ръководителите на различни пчеларски сдружения Моето предложение и отношението на Групата на прогресивните социалисти към Закона за изменение и допълнение на Закона за пчеларството е да се приемат направените предложения в Закона за изменение и допълнение на Закона за пчеларството поради тяхната видима полза от гледна точка на намаляване на административната тежест и избягване на двусмислени задължения относно регистрация и санкции. Второ, да се включат след осмисляне промени относно текста на чл. 5 от Закона за пчеларството и свързаните с него текстове, които да не ограничават пчеларските организации. И последно, да се определи в Закона за изменение и допълнение на Закона за пчеларството срок за създаване и утвърждаване на наредба за прилагане на Закона за пчеларството. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, господин Велинов. Господин Паунов, за втори път днес нарушавате реда в залата. И други хора нарушават реда в залата – господин Петров. Благодаря. Сега и господин Паунов ще си постави маска. Не, няма да я поставите, така ли? Господин Богданов, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа! Обсъждаме една тема, която определено може би е непонятна или периферна за голяма част от българското общество, но тя всъщност е много важна, имайки предвид, че и в национален, и в световен мащаб има проблем с подмора на пчелите и с развитието на пчеларството въобще. И това всъщност отразява и състоянието на околната среда, и на нашата планета, и въобще на човешката дейност през последните 150 – 200 години. Това, на което станахме свидетели и което ни направи впечатление след протеста на пчеларите преди няколко години, е, че Министерството на земеделието, храните и горите по-сериозно взе да обръща внимание на този важен бранш – сектор от българското селско стопанство, който, между другото, дава поминък на много хора. Предполагам и Вие сами познавате по Вашите региони хора, се препитават само и единствено от тази дейност и тя е много важна, тя създава семеен бизнес, тя създава възможности за родителите, децата и още няколко човека, които могат да бъдат работници или помощници в този процес да участват активно, да изкарват прехраната си и да осигуряват и някакъв продукт, който, между другото, е конвертируем, той не се котира само на българския пазар. Знаете, че българският пчелен мед открай време е много добре възприеман и в европейски мащаб.

може да излага своята позиция и може да има моментна и обратна ефективна връзка с изпълнителната власт, която осъществява политиките в областта на пчеларството. Знаете, че от 1 януари, тази година – 2021 г., беше въведена единна система за оповестяване по отношение на пръсканията на земеделските култури, която създава добри възможности да намалеят случаите, за съжаление, през последните години немалко, на отравяне на пчели, на отравяне на цели пчелни семейства и пчелини, което де факто унищожава поминъка на тези хора и което аз лично бих сравнил с убийството на домашно животно или с бракониерството, или въобще с такива дейности, които ми се струва, че пчелите са някак си подценявани като жертва на такива човешки дейности. Неслучайно вероятно преди вече шест месеца предложих и внесох в Деловодството на Народното събрание промени в Наказателния кодекс, които криминализират нерегламентираните пръскания на земеделските култури и отравянето на пчелни семейства. За съжаление, вече толкова месеци този законопроект не намира време да бъде внесен за разглеждане в Комисията и в пленарната зала. И аз пледирам от тази висока трибуна към ръководството на Народното събрание да вземе отношение по този въпрос и да разгледаме най-после този така важен законопроект. Със Законопроекта, който ни се предлага в момента от Министерството на земеделието, смятам, че също продължаваме тази позитивна посока на отношение на изпълнителната власт към пчеларството, имайки предвид че се въвежда една по-ясна регламентация със създаване указателни табели и регистрационни номера на съответните пчелини, с възможностите за тяхната защита чрез ограждения, чрез намаляване на административната тежест при регистрация на пчелините, с отпадането на едната инстанция, пред която трябва да се регистрират и с дефинирането на понятието „подвижно пчеларство“, което към този момент не беше посочено в Закона. Много, особено от по-големите, пчелари точно такъв тип пчеларство – сезонно, свързано със съответните медоносни култури, и трябваше да дадем някаква насока и на тяхната дейност. Но, за съжаление, обаче със Законопроекта не се решават важни фундаментални въпроси на пчеларството. И тук мога да кажа, че един от големите проблеми е неограниченият или нерегламентиран внос от трети трети държави. В случая едни от най-големите вносители в България това са Украйна, Китай, напоследък и Полша, което подбива цените на българския пазар и на българските медопроизводители. От друга страна, мисля, не е тайна за никого, че има много сериозен монопол в търговията и в преработката на мед и на пчелни продукти, което също създава невъзможност за пазарен принцип и за определянето определянето на една изкупна цена, която ще бъде достойна и която ще осмисли труда на пчеларите. Не знам дали сте наясно, но когато произвеждаш такъв продукт и той на едро струва от порядъка на три или четири лева, а ти си вложил неимоверни усилия, труд, средства също, това е една абсолютно занижена цена, която трябва ние с Вас всички да направим, така че да дадем глътка въздух и шанс на пчеларите да имат по-добри доходи и да могат да развиват тази своя дейност. Това определя ниската цена на меда. Тези два фактора са много важни и неслучайно тук беше цитирано, че хората, които се занимават с пчеларство, намаляват и пчелните семейства са намалели през последните години – именно невъзможността да реализираш приходи, които да ти дават шанс да реинвестираш, да разширяваш своето производство, са сериозен фактор за това. И отново да се върна към нерегламентираните пръскания. Трябва да бъдем много по-взискателни към органите за контрол – към изпълнителната власт по отношение на осъществяването на проверки. Много сигнали са давани и до мен е достигала информация, предполагам и до Вас и когато се направи проверка на място за нерегламентирани пръскания или се укриват самите препарати, пестициди, или се укрива земеделска техника, или откровено биват заблуждавани съответните контролиращи органи. И тук се създава една много неприятна ситуация, която отчайва хората от възможността въобще да развиват този сектор и да осъществяват това производство поради липсата на достатъчно държавен контрол. Като цяло в заключение мога да кажа, че промените в Закона за пчеларството, на земеделието, храните и горите, са една добра стъпка в правилната посока. Но това, което се изисква от нас, като хора, които защитават интереса на българските граждани, конкретно в случая – на пчеларите, е да положим много по-големи и по-сериозни усилия, за да имаме една много по-широка възможност за развитие на този важен сектор, даващ поминъка на много хора. И дай боже, да достигнем до един етап, в който и изкупните цени ще бъдат такива, каквито са в Европа, и хората ще могат да развиват своя бизнес. От името на „Обединени патриоти“ всъщност мога да кажа, че ние ще подкрепим това предложение за Законопроект и се надяваме в следващите седмици до края на мандата да разгледаме и промените, които сме внесли в Наказателния кодекс за нерегламентираното пръскане

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Професор Бъчварова каза, че от БСП няма да подкрепим този законопроект. Първо, аз искам да Ви прочета в последния Аграрен доклад на страница 48 относно пчеларството какво е записано като политика: „Дългогодишни традиции, подходящи природни климатични и екологични условия в България благоприятстват развитието на пчеларството. Предвид незаменимите лечебни свойства на пчелния мед и пчелните продукти се наблюдава засилен интерес и търсене от страна на потребителите, а добрите качествени параметри на българския мед го правят до голяма степен експортно ориентиран. Пчеларството представлява алтернативна заетост за населението в слаборазвитите селски райони, осигуряваща допълнителни доходи.“ По отношение на самия Законопроект в мотивите на Министерския съвет е записано следното: „Предложеният Законопроект има за цел намаляване на административната тежест чрез отпадане на регистрацията на пчелни семейства в кметствата. Наличието на две регистрации на животновъдни обекти, в които се отглеждат пчелни семейства в кметствата по реда на Закона за пчеларството и в областните дирекции по безопасност на храните по реда на Закона за ветеринарно-медицинската дейност, създават допълнителна административна тежест за собствениците на пчелини. Това противоречи на принципите, залегнали в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност“ – и сега забележете, „чиято цел е да насърчи и улесни извършването на стопанска дейност“. Цел: да насърчи и улесни извършването на стопанска дейност?! но нека да видим какво е становището на администрацията на Министерския съвет относно раздел IV „Вариант на действие“. Тук има много съществена забележка относно Мярка 147 за регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства, предоставена от общински администрации. Но забележете, Услуга 1101 – „Регистрация на племенни и репродуктивни

не е разгледан. Относно негативните въздействия също има забележки от страна на дирекцията в Министерския съвет. Относно раздел X – „Въздействие върху микро-, малки и средни предприятия“, вижте какво е записано: „Поради факта, че пчеларството в България се свързва с голям брой дребни производители, които се явяват още микро- и малки предприятия, предлагат да се ревизира маркираният отговор“ – няма ефект. Ето една забележка! през месец декември, когато гледахме Законът за рибарството и аквакултурите, Ви казах, че частичната оценка, която беше направена, със забележките тогава от същата администрация на Министерския съвет, когато беше внесена тук за разглеждане, нямаше втора частична оценка. виждаме, че няма отразена нова частична оценка на въздействието, която да отразява тези забележки от страна на Министерския съвет. съвет. По отношение на самата частична оценка. В т. 3 – „Идентифициране на заинтересованите страни, собственици на пчелни семейства“ – 13 771 броя, и кметствата на територията на страната – 3146 броя. точка 5 – „Негативни въздействия“, вижте какво е записано в частичната оценка: „Няма да бъдат отчетени негативни въздействия“. В точка 8.1: „Административната тежест за физически и юридически лица ще се намали отразено спрямо собствениците на пчелни семейства, административната тежест ще се намали с отпадане на задължителната регистрация на пчелини в кметството. Тъй като регистрацията в кметството е безплатна, ще се спести време за извършването ѝ спрямо кметствата на територията на страната.“ Нека да погледнем сега обаче какво е становището на Националния браншови

без консултации със заинтересованите страни, съгласно изискванията на чл. 20 и чл. 26 от Закона за нормативните актове и Указ № 838 за неговото прилагане. Липсва и становище на Консултативния съвет по пчеларство, създаден със заповед на министъра на земеделието. Особено притеснително е, че не взето дори становище от Националното сдружение на общините по отношение на предложението за отмяна на чл. 8, ал. 1 от Закона за пчеларството.“ Това е сериозно нарушение на чл. 27, ал. 1 от Закона за нормативните актове. Също така трябва да се отбележи фактът, че откровено Министерството на земеделието, храните и горите заблуждава в мотивите относно необходимостта от предложените промени, предложените промени, като се позовава на Решение № 704 на Министерския съвет без да представи доказателства в тази посока в Доклада и в мотивите – аз Ви изчетох част от мотивите.

собствениците, които не са животновъдни обекти, няма да им бъде намалена административната тежест, а точно обратното – тя ще се утежни. Тъй като регистрацията на собственост по Закона за пчеларството е безплатна, а по това, което се предлага в момента по Закона за ветеринарно-медицинската дейност, ще трябва да се заплащат такси. От една страна ние говорим, че ще се намали административната тежест, че няма финансово да бъдат утежнени пчеларите, но това, че те ще трябва да ходят до териториалните дирекции на Българската агенция по безопасност на храните е изключително утежняващ фактор за тях, тъй като те са дребни и няма смисъл с този законопроект да бъдат да бъдат натоварвани и финансово освен и административно с тези предложения. Поради тази причина ние от БСП няма да подкрепим предложения законопроект. Благодаря за вниманието.

Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пчеларството, № 002-01-71, внесен от Министерския съвет. Гласували

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, представям на Вашето внимание: „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане, № 002-02-20, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2020 г. На свое заседание, проведено на 9 декември 2020 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. От името на вносителите Законопроектът беше представен от госпожа Росица Велкова – заместник-министър на финансите. На 14 септември 2020 г. в София е подписана Спогодба между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане. Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) са важен елемент от междудържавната договорна база, тъй като водят до стимулиране на стопанската и инвестиционната дейност между държавите. Нидерландия е един от традиционните и важни търговски и икономически партньори на България. Стокообменът е постоянно нарастващ и през 2019 г. възлиза на 1964,7 млн. евро. Нидерландия се нарежда на десето място в износа и на девето място във вноса сред търговските партньори на България. Към настоящия момент между България и Нидерландия има действаща Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци върху дохода, подписана в София на 6 юли 1990 г. Интензивните икономически отношения и засиленото движение на услуги, хора и капитали между България и Нидерландия обаче изискват актуализиране на правната база между двете страни. Основните причини, които налагат подписването на нова СИДДО, се дължат на съществените промени в икономическите условия и в българското законодателство след 1990 г. Освен това част от нейните разпоредби не съответстват на измененията в Модела на данъчна спогодба на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, който България следва в своята договорна практика. С оглед на изложеното и въз основа на проведени преговори между Република България и Кралство Нидерландия е подписана нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане. Ратифицирането и влизането в сила на Спогодбата ще създадат реални предпоставки и по-добри стимули за насърчаване и задълбочаване на двустранното икономическо сътрудничество. При договаряне на разпоредбите на Спогодбата са взети предвид актуалните стандарти и концепции в областта на международното данъчно облагане. Споразумението подлежи на ратифициране със закон от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България. След проведеното обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: 12 гласа „за“, 5 „против“ и без „въздържал се“, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Нидерландия

Комисията по външна политика – господин Гаджев,

на Комисията по външна политика относно Законопроект за Спогодбата между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойно данъчно облагане с данъци на доходите за предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане, № 002-02-20, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2020 г. На свое редовно заседание, проведено на 9 декември 2020 г., Комисията по външна политика разгледа Законопроекта за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане. От името на вносителя Законопроектът беше представен от госпожа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите, и госпожа Десислава Калудова – директор на дирекция „Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане“ в НАП. След проведените разисквания Комисията проведе гласуване, при което „за“ Законопроекта гласуваха 13 народни представители, без „против“ и „въздържал се“. На основание на резултата от проведеното гласуване предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване, отклонението и заобикаляне на данъчно облагане, № 002-02-20, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2020 г.“

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги,

„ЗАКОН за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчното облагане Член единствен. Ратифицира Спогодбата между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчното облагане, подписана на 14 септември 2020 г. в София.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли

Текстовете са приети. Ще Ви запозная със съобщението за парламентарен контрол на 15 януари 2021 г.: 1. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на седем въпроса от народните представители Дора Янкова; Дора Янкова, Любомир Бонев, Теодора Халачева и Евдокия Асенова; Александър Мацурев; Валентина Найденова; Валентина Найденова и Милко Недялков; Милен Михов; и Явор Божанков. 2. Министърът на правосъдието Десислава Ахладова ще отговори на едно питане от народния представител Крум Зарков. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на един въпрос от народния представител Донка Симеонова. 4. Министърът на културата Боил Банов ще отговори на един въпрос от народния представител Явор Божанков. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров ще отговори на два въпроса от народния представител Джевдет Чакъров. На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали: - министърът на здравеопазването Костадин Ангелов – на пет въпроса от народните представители представители

- едно питане от народния представител Дора Янкова към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов; - един въпрос от народния представител Джевдет Чакъров към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова; един въпрос от народните представители Кристина Сидорова и Виолета Желева към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов; - един въпрос от народния представител Жельо Бойчев към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков. Следващо редовно пленарно заседание от 9,00 ч. на 15 януари съгласно приетата Програма за работа. Закривам заседанието.